glasovanja o Predlogu za izvolitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Naj preberem zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja: Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 10. novembra 2021. Razdeljenih je bilo 46 glasovnic, oddanih je bilo 46 glasovnic, veljavnih je bilo 46 glasovnic, neveljavne ni bilo nobene glasovnice. Za je glasovalo 46 poslancev, proti ni glasoval nihče. Na podlagi Na podlagi izida glasovanja je dr. Rok Svetlič z večino glasov vseh poslancev izvoljen za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Prosim izvoljenega sodnika dr. Roka Svetliča, da se nam pridruži.

Izvoljenega sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Roka Svetliča prosim, da priseže pred Državnim zborom. DR. ROK SVETLIČ: Prisegam, da bom sodil po ustavi in zakonu in po svoji vesti in si z vsemi svojimi močmi prizadeval za ustavnost in zakonitost ter za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Lepo se vam bi rad zahvalil za izkazano podporo. Zahvaljujem se tudi predlagatelju, spoštovanemu predsedniku republike za zaupanje, ki mi ga je izkazal v teh težkih časih. Rad bi rekel tole. Izkazali ste mi neko veliko profesionalno pripoznanje in naložili še večjo osebno odgovornost. Rad bi, da veste, da se tega zavedam. Dali ste mi priložnost, da bom nadaljeval tisto, v kar verjamem in s čimer se ves čas že v vsem svojem profesionalnem življenju ukvarjam, da bom to nadaljeval na višji ravni, na ravni, ki mi nalaga neko neprecenljivo profesionalno in osebno izpolnitev. V našem temelju našega prava so vrednostno sidro človekove pravice. Po mojem trdnem prepričanju je ključna beseda človekovih pravic tista beseda, na katero zelo redko pomislimo, to je prva beseda prvega člena prve deklaracije po drugi svetovni vojni. Ta beseda se glasi «vsi«. Vsi ljudje se rodijo svobodni, enakih pravic in tako naprej. Če te besede ne vzamemo resno, nima smisla, da beremo naprej. Zato bi rad, če dovolite, sklenil tale nagovor, zahvalo s tem, da ponovim tiste besede, ki jih lahko vzamete kot moje osebno, zasebno prisego. Naredil bom vse, da bo lahko prav vsak človek, posebej tisti z roba družbe, brez kapitalske moči, brez ekonomske moči in tako naprej, verjel, da ima v pravu Republike Slovenije zanesljivega zaveznika. Hvala lepa. Dr. Roku Svetliču se zahvaljujem za besede, mu čestitam in želim uspešno delo. Zaključujem to točko dnevnega reda. Zaključujem tudi 86. izredno sejo Državnega zbora. Obveščam vas, da se bo čez 15 minut, to je ob 15. uri in 5 minut začelo nadaljevanje 85. izredne seje zbora. Hvala